128 glasova za tako da smo donijeli zaključak kako ga je predložilo saborsko matično radno tijelo. Izvješća o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2022., podnositelj je Povjerenstvo za rad po pritužbama. Isto tako glasujemo sukladno čl. 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća će Izvješće o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2022. godinu. Molim glasujmo. 128 glasova za tako da smo donijeli zaključak kako ga je predložilo saborsko matično radno tijelo.